**Muamer Bačevac** Uvaženi predsedavajući, uvaženi predstavnici Visokog saveta sudstva,

i imenovanju novih ljudi, jer mislimo da je pravedno i uspešno pravosuđe ključ razvijenosti jedne zemlje.Vi ste videli nedavni primer SAD koja je pod koja je pod naletom jednog malignog populizma za malo poklekla i za malo je demokratija tamo gde je i ponikla u savremenom dobu poklekla, ali je jedini stub koji je odbranio demokratiju bilo pravosuđe.Slobodno pravosuđe tamošnje je pokazalo kako pravosuđe na pravi način brani integritet jedne države, slobodu ljudi u njoj, ali i kako je pravedno i nezavisno pravosuđe motor u razvoju jedne države.Stoga, danas ćemo podržati i pozitivnog smo stava i ovim uglavnom mladim ljudima koji su predloženi. Jasno je da su oni stekli relativno dobro iskustvo, da su obrazovani u skladu sa zakonom. Drago mi je da je ispoštovana kompletna procedura u skladu sa zakonom.Naravno, ja i ljudi iz mog kraja često pominjemo probleme koje ima naše pravosuđe, međutim meni je drago da je moja prethodnica, koleginica iz moje partije, gospođa Sanja Jefić, našla jednu lepu star.Jedan od problema koji danas imaju sudovi u Srbiji jeste problem dostavljanja predmeta, odnosno dostavljanja dostavnica, odluka, poziva, i tako dalje, ali Prekršajni sud u Novom Pazaru je zaista na jedan dobar način uspeo da reši nešto što nisu uspeli da reše sudovi, na primer, u Beogradu ili Novom Sadu, gde je uspešnost dostava manja od 20%.Taj 20%.Taj dobar primer je bila saradnja novopazarskog suda ili sudova sa omladinskom zadrugom i angažovanja kurirske službe preko te omladinske zadruge koja je kroz jedno dobro edukovanje ovih ljudi i kvalitetnu raspodelu uspela da zaista postigne rezultate i smanji troškove suda, a poveća dostavu sudskih materijala na teritoriji grada.Mi danas imenujemo prvi put dosta sudija u privredne sudove u Kruševcu i Kragujevcu. Kamo sreće da ih imenujemo u Novom Pazaru, jer u Novom Pazaru ne postoji privredni sud, iako je Novi Pazar poznat kao mesto koje baštini mikro mikro proizvodnju, ima zaista ogroman broj malih preduzeća. Ljudi koji se bave biznisom oni za svaki svoj problem koji imaju moraju ići u Privredni sud u pre 2010. godine, postojala je odluka koja je, ja verujem, i danas važeća, da se otvori jedno istureno odeljenje u Privrednom sudu u Novom Pazaru. Mi smo imali nedavno rekonstrukciju zgrade suda u Novom Pazaru i njome njome je predviđeno, odnosno odvojene su kancelarije za četiri sudije Privrednog suda, odnosno tog odeljenja iz Kraljeva koje bi trebalo da postoji u Novom Pazaru.Zato apelujem i nastaviću da apelujem na pravosudne organe da se isture ova odeljenja i da što pre počne rad tog privrednog odeljenja suda u Novom Pazaru, jer je preko potreban.Kada govorimo o našim sudovima, naravno, jako je bitno da naše sudove modernizujemo, to ova država čini i pokušava da čini onoliko koliko je kadra imovinski, da povećamo transparentnost rada sudova i da da ispoštujemo načelo suđenja u razumnom roku.Nažalost, u našoj zemlji postoji stalni trend rasta broja predmeta, pogotovo u privrednim sudovima, gde imamo za 30% rast privrednih slučajeva koje treba suditi u našim sudovima i eto razloga više da se jedan grad koji je centar regiona snabde, odnosno da se i u Novom Pazaru obezbedi odeljenje privrednog suda, ako već ne može da se osnuje privredni sud, mada Novi Pazar po svim kriterijumima zaslužuje da ima i svoj samostalni privredni sud.Glavni problem u našem društvu jeste korupcija, jeste nepotizam i mene raduje što smo usvojili jedan izuzetno važan antikoruptivni zakon prošle nedelje. Ova Vlada pokušava na svaki način da se izbori sa gorućim problemom i on je prisutan i u Novom Pazaru, ali i u drugim većim gradovima.Kako kažu, u velikom gradu su sve bolesti zakazale susret. Veći grad, više bolesti. Veći grad, više korupcije. Čini mi se da moramo u svim delovima ove države se oštro sukobiti sa korupcijom i tvrdo podržati nezavisan pravosudni sistem. To nam je interes i danas, ali možda i za deset, dvadeset godina, kada ne bude većina od nas u politici.Završiću jednom rečenicom velikog francuskog pisca. Kaže: „Nije teško biti dobar, teško je biti pravedan.“ Pravednost u našem društvu je ono što fali i što nam treba i što je isceljujuće, pravednost u odnosima među ljudima, pravednost prema našoj teškoj, bliskoj prošlosti, pravednost u biznisu. To je ono na čemu ćemo mi Socijaldemokratija Rasima Ljajića insistirati. Hvala, gospodine Orliću.Pred nama je danas izbor sudija i Skupština će danas ovim izborom vršiti svoju funkciju, pored ostalih, važnu funkciju - izbor određenih organa.Upravo je ta funkcija najžešće napadana, funkcija Skupštine, najžešće napadana u nekom prethodnom periodu. Napadana je, rekao bih, sa tri strane - od strane nekih sudija, od strane nekih medija i od strane nekih političara. Pa, hajde da vidimo koje to sudije, koji to mediji i koji to političari su napadali ovu funkciju Skupštine i po svaku cenu insistiraju da se Skupštini oduzme ovo pravo, pa da sudije same sebe biraju valjda po onom dečijem principu – Kolariću, Paniću, sami sebe zapilićemo, sami sebe rasplićemo, pa sami sebe sad malo biraju, sami sebe da postavljaju na određene funkcije. Pitanje je vremena kada će nekom drugom da padne na pamet, recimo, ne znam, što poslanici ne bi sami sebe birali za naredne mandate, pa tako onda redom da idemo do kraja, da očuvamo svu tu nezavisnost svake grane vlasti.Suština vlasti.Suština problema je u tome što nas lažu, što lažu građane Srbije da tri grane vlasti, ili četiri, kako neki teoretičari kažu, ako upravu uzmemo posebno,

a ne da budu faktički, fizički i na svaki drugi način odvojene i antagonizovane, jer će to da dovede u kolaps sam sistem.Međutim, postavlja se jedno interesantno pitanje, pošto nam oni stalno govore o tome kako sudska vlast mora po svaku cenu da bude nezavisna, što je tačno, ali se postavlja pitanje od koga nezavisna? Ja ne mogu da prihvatim da je sudska vlast nezavisna ako je nezavisna od Vlade Srbije, ali je zato zavisna od stranih vlada. Ne mogu da prihvatim da je nezavistan sudija koji svakodnevno na medijima napada Vladu ili Vučića, a zato kao kuče stoji ispred stranih ambasada i maše repićem kad ga puste na prijem za tri kanapea i dva koktela. Udara po Srbiji, udara po Vučiću i kaže - vidi ja sam nezavistan. Znate, to je kao kada bih ja sebe sad proglasio fudbalerom Barselone. Ko bi mi poverovao u to, neka poveruje i tim sudijama da su nezavisni.Jedan od njih, često je spominjan ovde, sa razlogom je spominjan ovde, kritički je spominjan ovde, jer valjda i mi kao poslanici, kao nekakva grana vlasti, imamo pravo da kažemo svoju kritiku o nekome ili tu postoje neki ljudi ljudi za koje nas nisu obavestili, u Ustavu ne piše, ali ako je ustavna kategorija da o sudiji Majiću ne sme da se govori, ja vas molim da nas o tome informišete, da poslanici znaju da je sudija Majić Ustavom zaštićen i da ne sme da bude spomenut ni u kakvom kontekstu. Šta god radio, sve je dozvoljeno.Pet dana je sprovođena anketa na jednom mediju, Šolakovom mediju. To je ovaj što čitamo sada kako je krao struju, pa postao tajkun. Trideset i pet miliona evra ukrao struje. Ej, ukrao struje 35 miliona evra? Dakle, sprovođena je anketa ko da bude idealan kandidat za predsednika Srbije i među tim kandidatima je jedan sudija. Da li je taj sudija rekao – izvinite, to utiče na moju nezavisnost, nemojte me svrstavati, ja sam nezavistan, ja se politikom ne bavim? Naravno da nije, on se politikom bavi. On je jedva dočekao što ga smatraju za predsedničkog kandidata. Neko računa na njega. Njegovi tvitovi su dali rezultata, sve ono što piše po Tviteru, po knjigama, po tribinama. Ej, sudija govori na tribinama političkih pokreta? Sudija govori na tribinama političkih stranaka? Sudija govori na tribinama, protestima i ne znam ni ja čemu sve, koji nemaju veze sa pravosuđem? Da li je to ta nezavisnost i opet pitam od koga nezavisnost? Nezavistan je od Vučića, ali je zavistan od Đilasa i Šolaka, pa je to kao nezavisno? Pa, nije nezavisno.Ja očekujem da sve ove sudije na jedan drugačiji način pristupe svom poslu i da ne rade ovo što je radio sudija Majić, a ni ovaj koji se sada ovih dana spominje kao neko ko je imao interesantne kontakte sa interesantnim ljudima, bezbednosno interesantnim ljudima, pa onda kada mu kažu s kime je imao kontakte, onda njegov sud izda saopštenje da se on nije video sa onim sa kim je sedeo za stolom. Pa, šta je radio? Žmurio? Gledao na drugu stranu? Dakle, da li je to ta nezavisnost? Pa, nije ni to nezavisnost.Dakle, pored tih sudija, imamo i određene medije koji to podržavaju, koji po svaku cenu insistiraju na tome da nikakve veze nijedna druga grana vlasti, u ovom slučaju zakonodavna, nema sa izborom sudija u Srbiji i to su ti mediji Šolakovi, Đilasovi portali, ta medijska imperija koja pokušava po svaku cenu da izvrši svoj uticaj na određene sudije, da zadrži onaj uticaj zasnovan još 2009. godine, nakon nakon tog čuvenog reizbora Boška Ristića i DS, kada su, čuli smo sve, da ne ponavljam, na odborima svojih stranaka odlučivali ko jeste, a ko nije podoban da bude sudija u Srbiji i onda dolazimo do političara, a svi su iz tog žutog miljea, samo su se fragmentirali i delili ko amebe, pa sada umesto jedne stranke, kada su svi bili tamo, i Jeremić, i Đilas i svi kompletno, dakle i Tadić i ostali, sada svako ima svoju stranku – svaka vaška obaška. Sada oni nama drže predavanje o tome šta jeste, a šta nije nezavisno pravosuđe, jer kada oni na opštinskim odborima stranke biraju sudije, to je nezavisno pravosuđe, a kada sudije bira Skupština, to nije nezavisno pravosuđe, to je zavisno.Na samom samom kraju dolazimo do nečega što je zloupotreba pravosuđa koja se vrši od strane nekih političara, a najviše u tome prednjači Dragan Đilas. Taj čovek zloupotrebljava pravosuđe podnošenjem ogromnog broja tužbi protiv svakoga ko se usudi da ga spomene. Mogu da se pohvalim da je mene dva puta optužio i mislim da je to čast. Ne bi bilo nešto drugo, ali, ovako, biti sa Đilasom i tu na drugoj strani je čast i zadovoljstvo. Međutim, nešto drugo je tu problem. Poenta je da se sa velikim brojem tužbi, sa medijima koji te tužbe i te procese prate, zapravo, stvara jedna drugačija atmosfera od one koja bi trebalo da bude u tim nezavisnim sudovima, da ti sudovi i sudije budu uplašene ili poplašene šta će biti, kako će biti i da se njima pošalje poruka na ovaj način otprilike kakva je direktno rečena onom policajcu – šta ćeš da radiš kada se promeni vlast? To je poruka koju Đilas

ali je kulminacija nešto drugo i to je nešto zbog čega treba da odam, jer sam dosta kritikovao pravosuđe, priznanje pravosuđu na onome što je uradilo, a to je da je gospodin Đilas na kraju tužio i državu Srbiju za milion dinara. Znači, malo je 619 miliona evra, malo je 35 stanova u centru Beograda, nego još milion dinara od države Srbije da uzme.Onda ovih dana preti – ako ne uspeju razgovori, on će na ulicu. Bio si na ulici, kao što vidimo, ništa postigao nisi. Pravo je svakoga u ovoj zemlji da protestvuje kad ima, u skladu sa zakonom, prijavljen skup, itd. Što se nas tiče, može sutra odmah da krene da protestvuje, jer nas ucenama neće naterati ni na šta, a pri tom ne znamo ni kakve njegove zahteve da prihvatimo, pošto on zahteva i nema, jer ne mogud a se dogovore ni oko čega.Ono što je bitno, i da time zaključim na kraju, ovo je, dragi građani Srbije, razlika između nas i njih. Mi državu Srbiju volimo, mi se za državu Srbiju borimo, podržavamo našeg predsednika koji svakog dana radi nešto da Srbiji bude bolje, da li su to nove fabrike, novi putevi, auto-putevi, da li su to vakcine i nove bolnice, da li je to bilo šta drugo. Suza nam bude u oku kada vidimo našu ponosnu trobojku istaknutu na nekom takmičenju, zadrhte nam grudi kad čujemo reči himne „Bože pravde“, a on tu državu tuži. E, to je razlika između nas i njih. I zato sam uveren da nikada neće dobiti poverenje da vodi državu koju tuži. Hvala.

Zahvaljujem.Uvaženi predstavnici Visokog saveta sudstva, ja ću danas govoriti o Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Naravno, neću taksativno nabrajati ko će sve ući, jer za to niti imam vremena niti treba tako,

ako se sudite sa nekim, ne morate da čekate 20 godina da dođete na red, nego bar puta 10 brže. Tako radimo mi.Da ne budemo da je rekla Ljiljana Malušić i da se osuđuje Ljiljana Malušić, Jovanov, gospodin Bakarec i ostali, imam izvore – Alo, Informer i ostali, pa ćemo da idemo redom.Pre svega, Ustav Srbije garantuje nezavisnost sudija u vršenju sudijske funkcije. Sudija je potčinjen samo Ustavu i zakonu. Bar bi tako trebalo da bude. Ja sam sigurna da je u 98% tako. Sudije su časni, pošteni, odgovorni ljudi.Međutim, postoji tih 1-2% gde nije baš tako. Svaki uticaj na sudiju u vršenju sudijske funkcije je zabranjen. To stoji čak i u najvišem pravnom aktu.Prema važećem zakonu, rad svih sudija i predsednika sudova vrednuje komisija Visokog saveta sudstva. Sudski poslovnik dalje nalaže svim sudovima da redovno dostavljaju Ministarstvu pravde izveštaj o radu svih sudija.Nekada

Apelacionog suda, gospodin Miodrag Majić, pitanje je koliko je nezavistan i samostalan u radu. Setimo se samo 2009. godine. On je mogao da bira gde će biti sudija – da li će to biti Viši sud u Beogradu ili Apelacioni sud. A isti taj je otpuštao, pa je tako otpustio hiljadu sudija, bilo je i tužilaca, brojka dostiže do 2.000 ljudi 2008. godine. Sramota jedna. On bira gde će, a otpuštenih 2.000, hiljadu sudija i tužioca. Sramota. Tako radi on. Ostalih 98% radi časno, ja sam sigurna u to. Idemo dalje.Postoji tvrdnja, masa tvrdnji postoji, da je dotični gospodin Majić, zajedno sa sudijom Omerom Hadžiomerovićem, verovatno za nešto, nećemo da prejudiciramo stvari, oslobodio „Gnjilansku grupu“. Gospodo, da li se sećate ko je i šta je to „Gnjilanska grupa“? Najomraženija grupa koja je harala, koja je zlostavljala, ubijala, sekla glave, odsecala glave, sekla organe, sekla ženama dojke, pekli su dojke, to je ta „Gnjilanska grupa“, silovali. Apelacioni sud u Beogradu je 2014. godine pravosnažno oslobodio pripadnike tzv. „Gnjilanske grupe“ oslobodilačke vojske Kosova, koja je harala od juna do decembra 1999. godine. Pazite – oslobodio!Sudija

kao i gospodin Đilas, i ta elita je umislila da su oni posebna kasta. Namerno govorim – kasta, kasta je specifična za Indiju, ali oni smatraju da je ovo društvo podeljeno duboko i da su oni ta bogataška kasta, a da svi ostali potpadaju pod ono – siromašni, i da siromašni ljudi, zamislite, i oni koji imaju osnovnu školu, ne treba da idu na godišnje odmore, ne treba da primaju platu. Da li neko u Srbiji može da zamisli šta ovi ljudi pričaju? Sramota jedna.Taj isti Đilas, taj isti Majić, pošto zajedno rade pod Đilasovom komandom na pucanje prstića, taj bogataš ima 619 miliona evra, ima preko 35 stanova, uradio je Most na Adi za 400 miliona, za 200 miliona ne zna se gde su, a duplo veći i duplo duži u Francuskoj košta 200 miliona, e, takav daje instrukcije Majiću šta da Majić radi.Sad imamo jednu vrlo stresnu situaciju, ali to smo radili u Skupštini, na sreću, doneli smo „Tijanin zakon“. Otac male Tijane koja je tragično preminula, Igor Jurić, 2014. godine mala Tijana je ubijena i mi smo se ovde u Skupštini svim silama trudili da taj zakon donesemo i doneli smo ga 2019. godine u maju mesecu, na sreću. Naime, „Tijanin zakon“ umesto 30 i 40 godina robije uvodi doživotnu robiju za zlikovca koji je silovao, zlostavljao i ubio dete. Tako radi Republika Srbija, na čelu sa našim predsednikom i Vladom, tako radimo i mi ovde. Svi smo glasali, i pozicija i opozicija.Međutim, iako je zakon usvojen, ostao je gorak ukus zbog rasprave i nejedinstvo u javnosti koja se vodila neposredno pre donošenja zakona. Najveći protivnik, naravno, pogađate, bio je sudija Apelacionog suda, Miodrag Majić, koji je svoje protivljenje pravdao pozivajući se na ljudska prava i dokumenta koja su doneta u toj oblasti. Znači, počinilac, zločinac, ima prava, a onaj koga više nema, u ovom slučaju ovo nevino prelepo dete, nema. Ne razumem, ali i to je sudija Majić.Isti

Majić je, obrazlažući presudu, istakao da je to uobičajeno ponašanje pripadnika romske nacionalnosti. Sramota. To nije tačno. Romi su divan narod, veseo, drag, vole ovu Srbiju, žive tu. To nije tačno. To nije folklor. To je njegovo mišljenje. Zašto je to uradio, to samo on zna.Osuđen je u prvostepenom postupku bio osuđen na pet godina zatvora, a sada je oslobođen. Ubrzo je na to reagovao, naravno, gospodin Igor Jurić, koji je alarmirao javnost o skandaloznoj odluci sudije Majića. Sud je oslobodio čoveka koji je obljubio devojčicu, pri tom je dete ostalo trudno. Dete rađa dete, dete od 13 godina rađa dete. sam da će ovih 98%, čak i 99%, raditi časno i pošteno svoj posao i ja im želim svu sreću. U danu ga glasanje, glasaću za ove predloge odluka. Zahvaljujem.

Pojedine naše sudije još uvek nisu dobacile do 18. veka. Deklaracija kaže da su svi ljudi jednaki pred zakonom, 18. vek.Pitam buduće sudije, za koje verujem da će poštovati Deklaraciju prava čoveka i građanina, a pitam i sudije koje su postavljene, recimo, pre desetak godina, da li poštuju tu jednakost pred zakonom? Ako to ne poštujete, onda ne kažnjavate zlo. Ko zlo ne kažnjava, taj novo zlo čini. Verujem, a da se ne shvati pogrešno, da protiv pojedinih naših sudija treba da se vode ozbiljni sudski procesi kršenja Deklaracije o pravu čoveka, jednakosti pred zakonom. Ja sam siguran da 5% ljudi koji trenutno robijaju, robijaju pravosnažno osuđeni suprotno nekim zakonima ili zakonskim propisima.Dame i gospodo narodni poslanici, ja imam tu čast da kao poslanik za razliku od drugih poslanika ne budem jednak pred zakonom. Nisam valjda dovoljno vredan da dobacim, recimo, do advokata, da imam pravo koje imaju bivše sudije u kafani. Ja ta prava nemam ni na ulazu u Narodnu Skupštinu. Ja treba građanima da ulivam sigurnost u postupanje sudija pred zakonom, zakonima koje smo mi ovde doneli.Neko kaže da mi nemamo pravo da kontrolišemo božansku nezavisnost naših sudija, a donosimo zakone. Na koji način, a car Dušan drži Zakonik i moć, topuz, to je moć da se zakon sprovede. Zakon bez moći je nemoć. Mi donosimo zakone i ukoliko nemamo moć, da nadgledamo one koji sprovode zakone, samo da ih nadgledamo. Mi onda njihovu nezavisnost pretvaramo u tu božansku, a tako božanske nezavisne sudije, od žutog božanstva ubačene, kažu da nemam prava ni kao pas lutalica.Svi ste bili svedoci, a izabrana, postavljena, jel tako, gospodine Jovičiću, lica imaju pravo da se nazovu službenim licima. Dakle, na stepeništu Narodne Skupštine, po pozivu predsednika Narodne Skupštine, ja taj status imam. Ako napad od 15 huligana neko okvalifikuje kao nasilničko ponašanje u grupi, a pri tome se napad desio 15 minuta pred sednicu Narodne Skupštine ili sat i 15 minuta, ne mogu tačno da se setim, mislim da je ipak bilo 15 minuta, ono kada smo opoziciji hteli da učinimo da se potpisi prikupljaju u opštinama i tako dalje, a ne kod notara, na Svetog Marka napali me neki vernici. Tek posle četiri dana je tužilac naložio policiji da dođu i da pitaju šta se to desilo, iako su sve televizije prenele snimak tog prebijanja.Umesto krivične prijave za napad na službeno lice, to je vrlo brzo prekvalifikovano, a Prvi osnovni, Prvo osnovno tužilaštvo, to su ovi koji donose presude u korist Boškića, Đilasa i tako dalje, te ekipe, na brzinu su to, posle četiri dana okvalifikovali kao nasilničko ponašanje u grupi. Niti sam napadnut na stadionu, niti u kafani, a recimo bivšeg sudiju Pekovića,

Ja to podržavam, ali valjda i mi drugi po Deklaraciji o pravu čoveka iz 18. veka imamo pravo na jednakost pred zakonom.Posle četiri dana, jel tako gospodine Martinoviću, tek posle štrajka glađu gospodina Martinovića i gospođe Božić tužilac je našao snage, a da prethodno kažem da je policija legitimisala napadače, ali je tužilaštvo reklo da ih puste taj prvi dan, da uzmu od mene izjavu i da krenu u neko procesuiranje, nasilničko ponašanje u grupi.Znači, nisam jednak ni sa advokatima, ni sa bivšim sudijama. Nisam jednak ni sa Borkom Stefanovićem. Videćete da nisam jednak. Nisam do sada jednak, a neću biti jednak ni po pitanju donošenja presude.Setite se napada na Borka Stefanovića koji sam ja osudio, osudio i tražio, puštao poruke svima za koje sam mislio da mogu da pomognu u trenutnom hapšenju počinilaca napada na njega pred mesnom zajednicom u Kruševcu, i to je rezultiralo hapšenjem, privođenjem odgovornih osoba za taj napad, pri čemu ga je pripadnik izvršne vlasti, policajac, branio i sam dobio neke udarce. To je, čini mi se, i presuđeno, ne znam da li pravosnažno, sa višegodišnjom robijom.Ja sam napadnut na ulazu u Narodnu skupštinu kao narodni poslanik. Verovatno narodni poslanici imaju manja prava od građana koji ulaze u mesnu zajednicu. u mesnu zajednicu. Hajde da se složim i sa tim.Gledajte, neko je šutnuo psa lutalicu

Ja ne podržavam to što je neko učinio i šutnuo psa lutalicu, ali se dva dana tragalo za čovekom. Nađen je u Kraljevu i on kaže da je pas lutalica hteo da ga ugrize, on ga je kao šutnuo. Podržavam i to što su ga priveli, ali kako to da je to kod mene slučaj tek posle četiri dana, i to posle štrajka glađu gospodina Martinovića i gospođe Božić?Da li su moja prava manja samo zato što sam protiv žutih? Da li sudije misle da oni koji su ih tada imenovali, da li misle da treba mene kao političkog protivnika diskvalifikovati iz zakona? To je Marijan, nema veze. Hajde nađite neku uvredu koju sam ja uputio bilo kom narodnom poslaniku, a mene tretiraju kao lice nedostojno, jer ja sam u Skupštini uradio nešto. Ja u Skupštini, sem što govorim, ponekad sam ironičan, to priznajem, ali ironija je moja prednost, kao što je i jednostavan rečnik moja prednost jer me narod razume. Razume me i onih 5% koji nepravedno robijaju zato što naše sudije… Sada da izvršimo kontrolu, verujte mi da i među savesnih ima onih koji su izostali, nećemo naći ni polovinu sudija na radnom mestu.Kao bivša poslanička grupa, gospodin Komlenski, gospodin Torbica, gospođa Karadžić i ja, smo predložili da izjednačimo prava sudija za prekršaje sa ovim sudijama zato što sudije za prekršaje imaju po više desetina klijenata u toku dana, a ove sudije kad dođu, ne dođu. Kada dođem na sud, sudija nije došao, kao bolestan je, niko to ne proverava, a ja ako ne dođem na sud treba mi ogromno lekarsko uverenje itd. da dokažem da sam bio bolestan. Nismo mi jednaki pred zakonom.Imam osećaj da postoje sudije plemići, da u to ne sme da se dira samo zato što su oni sudije. Gospodin Majić kojeg sam često pominjao, gospođa Malušić je sada to ponovila, je najbolji primer da zakon nije jednak za sve sudije. Neki su božanski, nezavisni, a ovaj je planetarno nezavistan. On može sve. On može da kvalifikuje politički koga god stigne. On može da ide u političke emisije bez dozvole starešine suda. On može sve.On može da napreduje i po dva stepenika. Znate, kada se zaletite da preskočite mnogo stepenika, to treba da rezultira nekim padom. On je mogao sa opštinskog osnovnog suda, opštinskog, kako se to zvalo, na koji je prošao, znamo kako je prošao krod onog DSS ministra zato što je išao u vikendicu, napadao ga dok god ga nisu proglasili sudijom,

je čovek sa posebnim pravima. Ja vam kažem, koje je on iskustvo imao kada je postao sudija apelacionog suda, ali da budemo iskreni? Gospodine Joviću da budemo iskreni, kako neko ko nikad nije rešavao žalbe, znači nije prošao kroz viši sud, a rešavao žalbe nižeg suda, pa ima neka iskustva, pa može onda da bude apelacioni sudija, ali stvarni apelacioni sudija, da ima iskustva u rešavanju toga? Onda nije čudo, a čovek bez ikakvog iskustva oslobodi pedofila, oslobodi „Gnjilansku grupu“ koja je ubila 80 Srba, na vrlo surove načine „laganim uzimanjem duše“. Kako se to dešava?Kako se dešava, recimo, kako će se desiti da napadači na Borka Stefanovića dobiju 11 godina, a moje ćete verovatno tamo negde odlikovati? Kako može da se desi, dovešću, ne znam koliko imam sudskih postupaka za reči izgovorene za govornicom? Kaže, narodni poslanik ne može biti pozvan na krivičnu i drugu odgovornost za izneto mišljenje ili glasanje prilikom vršenja svoje funkcije. Treba da dodate u Ustav na koji smo i mi i vi dali zakletvu - za Rističevića ne važi. Onda ću ja to razumeti, jer sam biće niže vrednosti. Ja sam vam već dokazao da pred sudijama, tužiocima vredim manje od psa lutalice.Verovatno to raduje moje političke protivnike, ali ja se ne ljutim, ja mislim da sva živa bića, a ne svi građani što piše u Deklaraciji o pravima čoveka, imaju pravo na jednakost pred zakonom. Ako neko šutira psa lutalicu mora da bude za to kažnjen i osuđen, ali ako neko šutira narodnog poslanika, pa nemojte da ga odlikujete, pa makar uradite, onaj početni tužilac makar da pokrene nešto itd. i da se pri tome ne blamirate ni vi ni mi, da se ne blamiramo pred građanima.Mogu da zamislim koje su sve nepravde pred običnim građanima koji nemaju pravo ovde da dođu i da govore o nepravdi pred sudovima. Mogu da zamislim kakve sve nepravde postoje i koliko ljudi robija zbog grešaka sudova i ja ih pojedinačno neću nabrajati, jer bih mogao sada da krenem da nabrajam ko Fidel Kastro sve presude koje su veoma sumnjive koje sam dobio gore u kancelariji, o kojima kad bi počeo da diskutujem ne bi bilo u redu da diskutujem o jednoj, a da drugih 100 zanemarim.Dame i gospodo narodni poslanici u očekivanju da Boška Obradovića i njegovu ekipu huligana, navodnih vernika, oslobodite, da ne budu kažnjeni ni sa trećinu kazne sa kojima su kažnjeni oni u Kruševcu, sa pravom ste ih kaznili, niko nema pravo da kažnjava nikog drugog, niti da ga napadne zato što ima druga politička uverenja.Ja ne tražim da se vodi sudski postupak protiv lica koja su me ovde štipala, pljuvala, pretila, pazi u novinama objavljeno kako su me ljudi tražili da me biju narodni poslanici zato što oni misle da sam ja nešto pogrešio i niko ništa nije reagovao.Ne vidim presude za napad, upad u RTS, motorne testere itd. Ništa ja od toga ne vidim. Ne vidim presude za pokušaj upada u Predsedništvo. Neko je ovde govorio,

rešili.Većina tih ljudi koji osuđuje događaje u Americi kao kršenje demokratije, njima je sasvim normalan upad u Narodnu skupštinu, prebijanje poslanika. Zamislite, ni jedan kongresmen nije prebijen u Kongresu. Sa pet metara su ubili ženu, sa pet metara, jer tako, gospodine Marinkoviću, sa pet metara iza ragastola u vratima, sa pet metara je ubio ratnog veterana u Kongresu. Ja ne tražim da naša policija ovde ubije.Ja ubije.Ja sam bio protiv odlikovanja novinarke, ako je to bila ona, koja nije htela da kaže da su policiju gađali kamenjem, da se policajac okrenuo i rekao: „Ali gospođo, recite da nas gađaju sve vreme“. Ja sam protiv toga da neko policajcu slomi obe noge i da niko ne odgovara. Svako bacanje kamena na policajce, a bacali su teške i po nekoliko kilograma, je pokušaj ubistva. Ja vas pitam – ko je to kažnjen i da li je to jednakost pred zakonom?Da vas pitam za taj Viši sud iz Timočke. Kada sam govorio ovde da su sudije koje sude u pojedinim slučajevima gore od onih kojima sude za krivicu. To sam govorio ovde pre dve-tri godine nekoliko puta. Zar nam nije dokaz događaji poslednji sa kriminalcima i sa razvojem kriminala? Zar vam to nije dokaz da su neke sudije koje su puštali takvu vrstu kriminalaca zlo nisu suzbijali, nego novo zlo činili? Znači da je ta izreka tačna. Zlo nisu kažnjavali. Kad ne kazniš zlo na sudu, onda si napravio pretpostavku da se novo zlo sačini i to je dokaz i to je onda rezultiralo, ako ne kazniš nošenje pištolja, ako ne kazniš, ne znam šta, staviš neku nanogicu, ti si dopustio i dozvolio da se veće zlo počini i da to rezultira sa desetak mrtvih.Sad ja pitam, da li sudija koji je to uradio nije gori od onih kojima je sudio? Ja tvrdim da jeste. U Višem sudu kada podnesete za neistinu neku tužbu, kad podnesem ja, kad ukucam ovaj štampani medij, kad ukucam u guglu moje ime i prezime, ja ljudi mislim da sam Osama Bin Laden. To je toliko, ne znam šta sam uradio. Nemam firme, piše da imam firme. Ne dugujem nikakav porez, piše dugujem porez. Nikada nisam ništa poslovao sa Direkcijom za robne rezerve, kaže ja sam je opljačkao itd.Kad ja tužim i donesem potvrde, donesem potvrde crno na belo ovako, sve potvrde izvađene sutradan, sudski procesi traju po šest godina. To je ono jednakost pred sudom i suđenje u razumnom roku. Zašto jednakost? Kad Đilas sudi, pa to pravosnažno bude za šest meseci. Mi smo prva vlast koju progoni opozicija i sudskim putem i nasilnim putem. Mi smo prva vlast koju tuče opozicija.Na kraju, jedino što tražim od vas i od novih sudija, da budemo svi jednaki pred zakonom. Hvala. Hvala, gospodine Rističeviću.Reč ima narodna poslanica Rajka Matović. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Uvaženi gosti, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se nalaze odluke o izboru sudija koji se na tu funkciju biraju po prvi put. Nadam se da će časno i savesno obavljati funkciju na koju ih biramo.Sudstvo biramo.Sudstvo kao treća grana vlasti je nezavisno i mora da bude stub jedne pravne države. To je jedan od prioriteta SNS, da je sudstvo stabilno, nezavisno i da mi za razliku od prethodnika sudije biramo na osnovu njihovih biografija, a ne na osnovu pripadajućih partijskih knjižica.Takođe, ovom prilikom bih apelovala na tužilaštvo i na samo sudstvo da se sudski procesi koji su u toku ne smeju odugovlačiti u nedogled, da kada postoje jasni dokazi tužilaštvo mora da sprovede opsežnu istragu.Poslednja dešavanja, hapšenja jedne od najozloglašenijih kriminalnih grupa koje su delovale na našim područjima govore nam o spremnosti i odlučnosti naše države, o borbi protiv kriminala i korupcije, kao što je i sam predsednik Aleksandar Vučić naglašavao pri formiranju Vlade Republike Srbije.Poslednjih dana možete videti osobe koje su se krile iza SNS, kako se privode u policijske stanice. To nam nedvosmisleno ukazuje na to da nema zaštićenih i da nikoga članska članska knjižica SNS neće privilegovati u odnosu na bilo kog drugog građanina Republike Srbije.Isto tako, smatram da bi ove institucije sudstva morale da reaguju kada se u pojedinim medijima koji su u glavnom pod kontrolom jednog tajkuna u Srbiji iznose najgnusnije laži i neistine o predsedniku, o njegovoj porodici, o svima nama ovde, morali bi da reagujete, da moraju da reaguju kada se nekome crta meta na čelu i organizuje, kada se kriminalizuje i predsednik, ali i cela njegova porodica.Koliko su ovi mediji nezavisni i objektivni govori nam jučerašnji događaj koji se upravo ovde odigrao. Kada njihovi funkcioneri vređaju nas iz SNS to se smatra legitimnim i to se na njihovim medijima prećutkuje.Međutim, kada se naš kolega drzne i odgovori im na njihovom nivou, oni to prenose u svojim medijima kao poziv na linč, kao poziv na ubistvo. Smatram da svi ovde koji smo i danas prisutni, koji smo juče slušali kolegu Bakarca, možemo da posvedočimo da on ni u jednom momentu nikoga nije pozvao na ubistvo, niti na bilo čiji linč.Ipak, u medijima koji su pod kontrolom tajkuna Dragana Đilasa, sa sedištem u Luksemburgu to nije tako predstavljeno.

o samoj imunizaciji u Srbiji? Zašto ne kažu da smo među prvima po imunizaciji stanovništva i u Srbiji i u Evropi, ali i u svetu, da smo za vrlo kratko vreme izgradili dve kovid bolnice kako bi zaštitili zdravlje naših građana, da pored svih problema koji su nas snašli usled pandemije mi ne posustajemo, nego nastavljamo sa velikim infrastrukturnim projektima? Da strane investicije nisu stale, nego naprotiv u ovom momentu mi imamo najavljene nove strane investicije. Da i pored teške ekonomske situacije mi imamo najbolji mogući paket mera pomoći privrede.Pored svega toga mi uvodimo društveni dijalog, mi smo upravo juče ovde raspravljali o pomoći infrastrukturi u kulturi, da pokušavamo u ovim teškim vremenima, u ovoj krizi izazvanoj pandemijom korona virusom mi pokušavamo da nijedan segment našeg društva ne zapostavimo. Upravo zbog svega toga apelujem na vas, na sudstvo da se podrobnije pozabavite i izjavama, ali i delima opozicionih lidera zarad zaštite interesa svih građana Republike Srbije, a ja ću u danu za glasanje zajedno sa svojim kolegama podržati set ovih odluka. Hvala. Zahvaljujem gospođi Matović.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Mirković. poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, na samom početku moram da istaknem da je uvek nezgodno nekako govoriti posle iskusnijih kolega poslanika, jer količina informacija kojim oni barataju kao i znanje koje poseduju nekako uvek dovede nas u situaciju da ćemo se nakon njih ponavljati, ali je svakako dobro iskustvo i velika je pomoć nama mlađima, jer onda ustanovimo da postoji još neke stvari ili afere za koje nismo znali ili nismo stigli da se u njih uputimo.Kako se ne bih ponavljao, sa već pomenutim starijim kolegama, ja želim da se osvrnem na neke stvari iz ugla građana koji su za nas glasali i mislim da je nedovoljno puta ovde pomenuta jedna činjenica, a to je da je ogromno nepoverenje u sudstvo nastalo baš nakon one reforme sudstva iz 2009. godine kada je u jednom danu više od 1.000 ljudi ostalo bez posla mislim posledice takvog katastrofalnog poteza predstavnika bivšeg režima DS osećamo i danas.Nagomilani procesi, izgubljeni predmeti. Predmeti koji traju po više godina, neki više decenija su doveli u situaciju da se građani pitaju sa pravom da li će svoju pravdu koju potražuju naći i kada na sudu?Ljudi koji su tada bili vlast, a danas predstavljaju jedan deo opozicije, a predvodi ih Dragan Đilas i Vuk Jeremić, uradili su nešto što niko nije mogao da nasluti i prema rečima vaših kolega, takav primer je nezapamćen bilo gde u svetu. danas postaje upečatljivo jeste činjenica da ljudi koji su, a čuli smo malopre, na svojim opštinskim odborima, pa negde i mesnim odborima stranačkih organizacija, birali sudije, danas se protive ovom načinu izboru sudija.Meni je neverovatno da u izlaganju jednog od prethodnih poslanika čujem da je neki sudija ili tužilac pogodan zato što je manje ili više druželjubiv. Ovaj drugi je mirne savesti, a sa strane gledano, ne deluje korumpirano. Pa kada bi sve ovo pročitali još koji put i da građani sa punom pažnjom isprate sve to što čuju, da li bi se onda i mi kao narodni poslanici ovde zapitali da kao gospodin Rističević sa pravom očekuje neku pravdu na sudu? Da li neko od tih ljudi koji su birani na ovaj način i dalje vrši sudijsku funkciju?Ako je njemu osnovna preporuka

Rističević je pričao o tome kako on nije jednak i apsolutno se slažem sa njim. Od nekog ko je evidentno žrtva pokušali su lažima i nekakvim napadima da od njega naprave čoveka koji jel te, sam se zaleteo u 15 ljudi, da se njegov sako sam iscepao, a da je privezak od ključeva, čini mi se, gospodine Rističeviću vi me ispravite, predstavljen je bio kao nož, pa ste danima na medijima pod direktnom upravom Dragana Đilasa mogli da vidite kako je Marijan Rističević bio opasan i kako je on jel te hteo da ugrozi bezbednost Bošku Obradoviću.Ono što zabrinjava jeste i činjenica da evo i danas ne vidimo ili se ne naslućuje kakav će ishod biti u tom slučaju, isto kao što za evidentno prebijanje pred očima mnogih ljudi, pred brojnim kamerama za prebijanje dve novinarke dok su radile samo svoj posao Gordane Uzelac i Maru Dragović. Ne znam kakve su sankcije konačne, sem što su se njima smejali pa su se ismevali u svojim medijima i nazivali njihove izjave „Mara Dragović i Gordana Uzelac udarene u glavu“.Tu vidite koliko je licemerstvo i koliko je spreman neko da ode zarad degradacije bilo koga ko ne radi na način koji oni smatraju da je potreban ili se jednostavno ne slaže sa njima.Što se tiče samog izbora novih sudija, nadam se da će oni raditi po savesti i po slovu zakona. Isto tako želim i tim ljudima da poručim da budu hrabri i istrajni i da se bore i rade u interesu naroda i da uvek vode računa da svaki građanin bude jednak, a ne znam ko će i da li će neko od njih biti u prilici danas, sutra ili kroz neku godinu da se nađe u prilici da proceni da li je neophodno negde odreagovati kada je npr. ugrožena bezbednost porodice jednog Aleksandra Vučića koji je voljom građana izabran za predsednika Srbije i da li će se neko pozabaviti time što, sada ne više mesecima, nego godinama unazad mi smo u prilici da na društveni mrežama, u emisijama, u štampanim medijima pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa na svakodnevnom nivou vidimo mete koje se crtaju i na Aleksandra Vučića, na Andreja Vučića, Milicu, Danila, pa i na Vukana koji čini mi se ima možda tri i po godine.Dokle god Aleksandar Vučić bude u podređenoj ulozi i njegova se prava ne poštuju samo zato što je predstavnik SNS ili je predsednik, mi ćemo imati problem i nećemo imati puno poverenje građana u sudstvo i u tužilaštvo. Sa time ću završiti.Danas je jedan od funkcionera neke nove stranke, više ne mogu da shvatim koliko je stranaka nastalo iz režima DS, pa je tako Vuk Jeremić osnovao svoju neku, ne bi li kontrirao Draganu Đilasu, njegov funkcioner Miroslav Aleksić je pred Prvim osnovnim sudom dobio presudu da je lažov. Da je lagao kada je porodicu Vučića, pre svega Andreja Vučića dovodio u vezu za aferom „Jovanjica“. Danas je ponovo najavio neke nove afere, Jovanjicu dva, tri, četiri, bez da se izvini i kaže – da, lagao sam da je Andrej Vučić imao veze sa „Jovanjicom“, lagao sam da je Aleksandar Vučić upleten u to. I danas je izneo mnoge laži.Sad se postavlja samo pitanje dokle su te laži njima dozvoljene i dokle u tim lažima mogu da idu i kada se sitno politikantstvo, želja za prigrabljanjem bilo kakvog jeftinog političkog poena ili glasa više, pretvara u direktno tarketiranje i kriminalizaciju porodice, u ovom slučaju Aleksandra Vučića.Ja sam za to da svako pred zakonom bude jednak, pa da i ja ako nekad negde pogrešim, pa makar i prešao van pešačkog prelaza da za to snosim posledice. Ali sam isto tako i za to da ljudi koji su ovu zemlju upropastili, degradirali, a pri tome od sebe napravili milionere, kao što je Dragan Đilas, po sili zakona, eto, od 12. marta i oni daju odgovore na neka pitanja, ali isto tako i kada pozivaju na ubistvo predsednika Aleksandra Vučića, pa da se i za njih nađe neko slovo zakona koje će im to zabraniti.Novim sudijama želim mnogo sreće, želim mnogo uspeha i pre svega hrabrosti i istrajnosti i neka sude, eto, onako kako se i kaže - u ime naroda, jer je to najveća čast čuvati našu zemlju i naše građane. Hvala vam i živela Srbija. Hvala, potpredsedniče Orliću.Uvaženi gosti, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću se referisati na prethodne govornike, odnosno na ono što su govorili Mirković, Rističević i kolega Jovanov, s obzirom da mislim da su pogodili u centar kada je u pitanju naš pravosudni sistem, kada su u pitanju anomalije sa kojima se suočava celokupno naše društvo, a vezano za funkcionisanje pravosudnog sistema i ono o čemu mi danas govorimo, a to je, dakle, izbor novih sudija, onih koji stupaju prvi put na tu funkciju i koji treba da budu stubovi, odnosno nosioci sudske vlasti u narednom periodu, koja je, naravno, možda i najznačajnija karika u domenu daljeg napretka države i vezana je za napredak svake oblasti društvenog života od politike, geopolitike, ekonomije, ekonomskog rasta, dakle, vezana je

neke sudije i da neki delovi sudske vlasti, to što u Ustavu piše i što je u demokratskim društvima, u demokratskim sistemima, kakva Srbija definitivno jeste, sudska, izvršna i zakonodavna vlast jesu nezavisna jedna od druge, ne znači da su apsolutno odmetnute jedna od druge i ne znači da bilo koji od tih nivoa vlasti ne treba i ima pravo da ne odgovora nikome.Svi mi i ovde mi u ovom visokom cenjenom domu u Narodnoj skupštini Republike Srbije kao poslanici, vi u sudskoj vlasti, naše kolege u Vladi Republike Srbije imamo istog poslodavca. To su građani Republike Srbije, to je narod Srbije i svi mi njemu odgovaramo i dužni smo da zajedno radimo na onom jedinstvenom cilju koji kao javni poslanici treba da ispunjavamo i da posvećeno radimo na tome, a to je interes našeg naroda, interes naših ne može da bude interes našeg naroda, interes naših građana kada smo mi jedina zemlja u Evropi, tu je gospodin Rističević u pravu, on je ja mislim jedini poslanik, član parlamenta u nekoj evropskoj državi državi protiv kojeg se vodi još uvek, ne znam da li se još uvek vodi gospodine Rističeviću postupak zbog javno izgovorene reči i to ovde u ovom visokom Domu Narodne skupštine Republike Srbije, što jeste bila naravno ekspresija njegove politike i njegovog političkog stava. On je to elaborirao mnogo bolje. Naravno da to ne utiče samo na njega, naravno da to ne utiče na nas ovde koji treba da radimo, koji treba da budemo slobodnomisleći, koji treba da donosimo odluke od značaja za naše građane i za napredak naše zemlje, dakle to se odnosi na sve naše građane, na njihov svakodnevni život i na funkcionisanje institucija ovde u našoj zemlji.Naravno da takvo ponašanje i učestvovanje u političkom životu određenih sudija nije dobro za naše društvo. Ne može sudska vlast i ne mogu pojedine sudije da imaju dvostruke aršine, da budu kada oni to žele nezavisni, nezavisni od naroda, nezavisni od parlamenta, a da budu zavisni od stranih centara moći i da budu zavisni i da im bude imperativ u životu da odu u neku stranu ambasadu i da to bude deo neke njihove fensi priče i nekog njihovog privatnog aspekta života koji žive sa vrlo pristojnim zaradama. Sa zaradama koje mogu da im obezbede upravo ono o čemu mi danas ceo dan pričamo, a to je njihovo nezavisno delovanje i delovanje po pravu i pravdi i na jednak način prema svakom građaninu Republike Srbije.Moje kolege su prethodno

Taj broj se nije promenio od tada, dakle gotovo preko 150 godina. Mandat sudija Vrhovnog suda u SAD-u traje doživotno, ukoliko sudija sam ne podnese ostavku ili ukoliko ne umre. Znate li ko predlaže sudije Vrhovnog suda u Americi?

da dođemo u situaciju da, ako jedna zemlja koja se ubrzano i dinamično razvija, koja je motor razvoja ovog celog regiona, da mi uvodimo ovde neku novu praksu i da mi uvodimo centre moći u funkcionisanje našeg državnog sistema i dođemo u tu situaciju da sudije biraju sebe. Da li je moguće da bilo kome u okviru sudske vlasti može da padne na pamet ideja da je dobro da se sudije biraju između sebe, a da to ne radi delimično institucije kao što je Narodna skupština Republike Srbije?Oni ljudi koji su dobili, u stvari, i koji su jedini relevantni, uz predsednika Republike koji je ubedljivo pobedio glasovima građana Republike Srbije na direktnim izborima, jedini vlasni da donose ovakvu vrstu odluka i jedini vlasni ljudi koji su odgovorni za funkcionisanje sve tri grane vlasti u našoj zemlji.Mi jesmo ovde odgovorni kao većina i mi moramo da kažemo ono što jeste praksa praksa demokratskih razvijenih zemalja i moramo da pošaljemo poruku, ne da se mešamo, ali da ohrabrimo, da šaljemo odavde iz ovih klupa poruku da ohrabrimo sudstvo i sudije da rade svoj posao upravo tako nezavisno i upravo bez pritisaka bilo koga, da li su to tajkuni, da li su to određeni mediji i bez bilo kakve potrebe da se te sudije, da imaju bilo kakvu potrebu da se dopadnu nekome. Oni ne rade svoj posao da bi se nekome dopali, da bi se dopali nekome u nekoj stranoj ambasadi.Oni ne treba, po mom skromnom mišljenju, ja nisam pravnik, tu je Aleksandar Martinović, sedi pored mene, ali da li je moguće da sudija bude deo nevladine organizacije? Da li je moguće da sudija daje političke izjave? Taj sudija mora da se dogovori sam sa sobom, konkretno govorim o sudiji Majiću, da ne bi bilo da izbegavam iz bilo kog razloga, ovde valjda imam pravo, valjda neću proći kao Marijan Rističević, da me neko tuži zbog izgovorene reči ovde, se bavi politikom. On radi u „NGO“ sektoru, on radi međunarodne projekte.Čekajte ljudi, dajte da se dogovorimo, i oni dođu i onda drže predavanje o tome da li je što mi radimo, da li su to demokratski procesi ili nisu, a isti taj sudija je pre dvadesetak godina pustio na slobodu „Gnjilansku grupu“ što jeste jedan par ekselans primer kako ne treba sudska vlast da se ponaša kada je u pitanju njena uloga i kada je u pitanju odnos prema prema državi i onima koji su vitalno ugrozili interese ove države i ovog naroda.Znate li, dame i gospodo narodni poslanici, koliko je ljudi uhapšeno u protestu i kada su demonstranti ušli u Kapitol Hil 6. januara? Preko 300 ljudi je uhapšeno, 80% od tih 300 ljudi koji su uhapšeni su još uvek u pritvoru i njima preti zatvor od 30 godina do doživotne robije. Neki od njih su optuženi za terorizam.Mi smo ovde, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi gosti, kao što je to bio slučaj sa Rističevićem kolegom, i još uvek smo pokretne mete za svakoga kome se ne sviđa naša politika, kome se ne sviđa kako smo se obukli, kome se ne sviđa to što slobodarski mislimo, kao što to radi naš predsednik stranke i predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić.Ako su napali Rističevića, šta je garant meni ili mom kolegi Martinoviću ili mojim koleginicama uvaženim, šta je njima garant da ih neko neće napasti na ulici, ohrabren time što su Rističevića napali, što su ga maltene linčovali ovde ispred njegove zgrade gde radi i radnog mesta, gde dolazi svaki dan i pošteno zarađuje svoju platu? platu? Koja se poruka šalje? Zašto ti ljudi nisu osuđeni? Zašto to nije gotovo?Dame i gospodo narodni poslanici, zašto se ne pokaže da je Srbija stvarno pravna država, da ta grana vlasti radi efikasno i efektivno svoj posao i da se pokaže svim onima koji žele da budu agresivni, koji žele da napadaju druge ljude, koji žele da uzimaju pravdu u svoje ruke, da to nije moguće u Srbiji?Taj primer, naravno, naveo je, ne mogu to da ne pomenem na kraju, i sve one koji pripadaju centrima moći ovde u našoj zemlji i delu našu političke vlasti, nažalost,

da udare na onog ko im jeste najveći neprijatelj u toj borbi koja bi trebala da bude zajednička i nas ovde u zakonodavnoj vlasti i našim kolegama u Vladi, ali i vama to je borba protiv organizovanog kriminala i to je bespoštedna i beskompromisna borba protiv korupcije i svih ovakvih anomalija koje se pojavljuju i koje su deo funkcionisanja ovakvog društva.Ti konstantni napadi, ta dehumanizacija Vučića i njegove porodice, o kojoj su govorile moje kolege, je rezultirala time da imamo jedan od najbesnovesnijih, najgorih narko klanova i mafija ovde u celom regionu, možda i u Evropi, koji su spremali, i nije mi problem da to kažem, u koordinaciji sa domaćim centrima moći i određenim stranim centrima moći, ubistvo predsednika Republike.Smatram da će se na kraju svih ovih procesa, za koje se isto tako nadam i ohrabrujem sudije i sudsku vlast da to bude brzo, da to bude efikasno, da to bude kratak proces i da svi oni koji su to radili i koji su pripretili onome ko je personifikacija modernizacije ove zemlje, slobodarstva ove zemlje i ove vlasti danas, svih onih vrednosti za koje smo se zalagali i za koje se zalažemo prethodnih šest godina i uspeha koje je Srbija uradila i napravila u prethodnom periodu, nemojte da dozvolimo da nam se dešava ono što nam se dešava kroz istoriju.Dakle, da svako ko želi da modernizuje ovu zemlju, da svako ko želi da izvede reforme u ovoj zemlji, da uradi nešto novo, da nas izvuče iz tog nekog, kako da kažem, ranije sivila komunizma, socijalizma, egalitarizma u koje smo zapali, u koje smo ne svojom voljom bili preko 50, 60 godina, kada smo na kraju dobili šansu da živimo kao svaki moderan narod i narod koji je, poštujući svoje interese i poštujući i poštujući svoje građane, izašao na zelenu granu, kao što je to Poljska, kao što je to Mađarska. Postoje svetli primeri. To jesu uz Vučića možda jedini slobodarski lideri u Evropi. Jeste, reći ću to javno, to jeste Viktor Orban, to jesu naše kolege u Poljskoj.Da li je sramota reći da je Vučić ovde jedini lider u regionu i da li je sramota što je on neko ko podržava i ko je vesnik te politike Balkan balkanskim narodima? Da li je sramota da želimo da upravljamo sami svojom sudbinom? Da li je sramota da želimo da očuvamo svoj integritet, svoje pismo, svoju kulturu kao jedan veliki narod, kao jedan narod koji zaslužuje da dobro živi, ali koji ima pravo, kao i drugi narodi, da čuva svoje nacionalne interese? Dok ovi drugi dole, sa kojima imamo sporove i sa kojima želimo isto tako kompromis, dočekuju predstavnika EU, gospodina Lajčeka, sa albanskom zastavom u Prištini na Kosovu i Metohiji, nisam čuo ni Violu Fon Kramon, niti Ursulu fon der Lajen ili bilo koga drugog od evropskih zvaničnika da se mnogo uzbudio zbog toga. Ali, zato dobiju ospice kada vide zastavu Republike Srpske ovde u Beogradu, u Banjaluci ili u Sarajevu.Ljudi, da li shvatate da je Vučić izložen pritiscima svih ovih šest godina, da će biti izložen pritiscima i da sve ovo što dolazi od onih koji potiču iz pravosudnog sistema, koji po svoje mišljenje idu u strane ambasade i u strane centre moći, da je to u stvari upereno ne samo protiv Vučića, nego i protiv naše države i protiv srpskog naroda? Srpska napredna stranka će biti uvek glasna i uvek će biti glasni opominjač protiv svega ovoga što se događa, imajući i pružajući ruke ka svima onima koji žele da rade za dobrobit ove zemlje, i ljudima u Vladi koji treba da rade svoj posao, ali i ljudima koji čine pravosudni sistem, koji treba da budu patriote, to im je ustavni zadatak, a ne da im bude draži travnjak neke strane ambasade nego da rade svoj posao u skladu sa zakonima i sa Ustavom.Neće nam biti problem to da kažemo, iako znamo, i Mirković i Jovanov i Rističević i sve mlađe kolege koje su pričale o tome, da ćemo biti razapeti zahvaljujući tome što svi ti tajkuni, naravno, imaju svoje medije. Bićemo razapeti na socijalnim mrežama, ali to za nas nije problem, zato što znamo da vodimo Srbiju u dobrom smeru, zato što sledimo politiku predsednika Aleksandra Vučića koji upravo i isključivo štiti i brani interese Republike Srbije. Nećemo dozvoliti ni jednom kriminalnom gangu ili klanu, ni jednom kartelu, naravno, niti jednom pojedincu, niti jednom kolegi, pa bio on iz SNS ili iz stranaka koje čine našu koaliciju, da ruši Srbiju, da ruši Vučića i da ruši sve ono što je SNS na čelu sa Vučićem uradila za prethodnih šest godina.Tako da, želim svim tim sudijama koji budu izabrani da rade svoj posao u skladu sa svojom savešću,

na političarenje onih ljudi koji ne bi trebali da se bave politikom, da ćemo da ćutimo na veze ljudi koji su u pravosuđu sa kriminalcima i sa predstavnicima kriminalnih gangova. Nećemo da poverujemo, naravno, kada kažu – ma ne, mi se nismo videli sa tim ljudima, koji su definitivno, ne mogu sada sa ove govornice da kažem, ali definitivno je nešto pripremano. Ja se nadam i ohrabrujem vas, ohrabrujem te nove sudije koje budu radile svoj posao da svoj posao rade i da im procesi budu kratki, da budu efikasni i da budu u skladu sa interesima ove zemlje.Podržavati one koji podržavaju vladavinu ne prava, nego vladavinu zakona, a to smo mi ovde, Srpska napredna stranka, mi to personifikujemo, jeste najviši vid patriotizma i imaćete uvek podršku od od nas ako budete sprovodili takvu vrstu nezavisne politike, politiku koja ima kao prvi i osnovni interes - interes građana Republike Srbije, integriteta ove zemlje i interesa ove države. Hvala. Hvala vama, profesore Marinkoviću.I dobro je što ste podsetili Narodnu skupštinu na dešavanja kod Kapitol hila, i vi i poslanik Rističević. Znate, bio bi crni humor da se neko našali, pa da kaže - zbog tih dešavanja ne bio u koži SAD kad im Fridom haus pošalje izveštaj sledeće godine. A znate zašto to kažem? Juče je objavljen izveštaj tog Fridom hausa za Srbiju i mi smo, kako oni to tamo računaju, neka dva boda manje dobili u odnosu na onu prethodnu godinu. A znate zbog čega dva boda manje? Jedan, kažu, zbog toga što nisu zadovoljni reakcijom policije

Međutim, mi smo tu nešto pogrešili. Sigurno bi bilo značajno bolje, ne bismo taj bod izgubili, možda bismo neke bodove dodatne dobili da nije bilo reakcije policije uopšte, policije koja je satima stajala u mestu dok je bila zasipana kamenicama, dok su ljudima lomljene kosti i na rukama i na nogama i glave razbijane. Bilo bi mnogo bolje da su uspeli da zapale Narodnu skupštinu oni koji su to hteli da urade i nisu to krili, koji su je zapaljenim bakljama gađali.Pošto to ima veze sa nama kao poslanicima, zato to kažem, i ovaj drugi bod direktno ide na vašu dušu, dame i gospodo narodni poslanici, jer kažu u tom izveštaju da je pred izbore koje smo imali prošle godine došlo do promene određenih zakona i kažu tačno kojih - zakona kojim je smanjen cenzus i zakona kojim je povećan broj žena u Skupštini. Zbog toga. To je, znate, velika greška sa naše strane, nešto potpuno neoprostivo. Mi smo još jedan bod manje dobili. Dakle, po mišljenju uvaženog Fridom hausa, bolje bi bilo da se teže ulazi u Narodnu skupštinu, bolje bi bilo da je cenzus viši i bolje bi bilo da žena u Narodnoj skupštini ima manje.Tako da, u tom smislu, želim svu sreću SAD kad njima stigne izveštaj nakon Kapitol hila ove godine i ovima u Holandiji kod kojih se koriste vodeni topovi, a mnogo sreće svima koji imaju manje žena u svom nacionalnom parlamentu u odnosu na Srbiju. Retki su oni koji imaju ovako visok procenat, na koji smo mi svakako ponosni. Da, i ove Da, i ove stvari su bukvalno sve što treba da znate kada vam bilo ko pomene Fridom haus, u bilo kom kontekstu.Po prijavi za reč, narodni poslanik Miloš Banđur. Zahvaljujem.Uvaženi predsedavajući i potpredsedniče Narodne skupštine, uvaženi gosti, uvažene koleginice i kolege, pred nama je danas izbor sudija koji se prvi put biraju na tu funkciju u Beogradu, Kruševcu, Kragujevcu, u privrednom, osnovnom i prekršajnim sudovima.Pogledao

završili državne pravne fakultete i da se radi o kandidatima koji su u roku otprilike te fakultete završili, izuzev dvoje, troje kandidata koji su negde u 27, 28. godini to učinili, ali verovatno je tu bilo i nekih opravdanih razloga.Ono što u biografijama nedostaje, a možda bi nama čisto kao informacija bilo zanimljivo, ali ne bi moglo da utiče, niti bi uticalo na neku našu odluku je prosečna ocena tokom studiranja. Znate, među sudijama mislim da svi mi narodni poslanici volimo da vidimo dobre studente, studente koji su imali visok prosek i visoku prosečnu ocenu za vreme akademskih studija.Takođe, studija.Takođe, ne postoji podatak, ali ne bi bilo loše da se i na tome radi na nivou Visokog saveta sudstva, to je da se izvrši jedna evidencija rodbinskih veza u sudstvu. Ja ne znam lično puno takvih primera, ali znam par primera i znam da toga ima, daleko manje nego u nekim drugim oblastima, kao što je obrazovanje, odnosno univerzitet, ali evidencija rodbinskih veza, odnosno vođenje računa o nepotizmu je jako bitno zato što je nepotizam zapravo uvod ili može da bude dobra osnova za postojanje korupcije u sudstvu.Naravno, sudstvu.Naravno, potpuno se slažem sa onim što je rekao kolega Milenko Jovanov, kada je rekao kakvu to nezavisnost neke sudije traže za sebe, odnosno sudstvo traži za sebe. Pa oni i jesu nezavisni, oni su potpuno nezavisni u obavljanju svog posla i svi mi želimo da oni u tome budu nezavisni, to je cilj svih ciljeva u oblasti pravosuđa, da budu nezavisni, da budu naravno pravedni i da sude u skladu sa zakonom.To što mi potvrđujemo izbor sudija uopšte ne utiče ili gotovo da ne utiče na čitav proces. Objavi se konkurs, ljudi se prijave, Visoki savet sudstva formira komisije, komisije pregledaju prijave, prema zakonu, pravilnicima, bližim pravilima za izbor, određenim kriterijumima, a to su sve kao neki filteri, propuste određene kandidate i na kraju predlože kandidate koje mi samo možemo da potvrdimo ili odbacimo, ukoliko neko od nas, a dolazimo iz svih gradova, opština, krajeva Republike Srbije, imamo dokaze ili konkretne informacije da kandidat iz naše sredine nije dostojan sudijske funkcije ili ima neke druge probleme koji ga diskvalifikuju za tu funkciju.Prema tome, ja ne vidim da osim toga što mi potvrđujemo na kraju samog procesa taj izbor, mi u nekoj meri ili bilo kakvoj meri utičemo na čitav taj proces, sve se to dešava u okviru sudstva, u okviru organa pravosuđa, a prirodno je da Narodna skupština to potvrdi. Znate, ja hoću, vezujući ovo sa izjavom kolege Jovanova, da uporedim sa univerzitetom. Znate, univerzitet je potpuno autonoman. u smislu izvođena nastave, izbora studijskih programa, izbora nastavnika u zvanja, takođe potpuno nezavisan. Zavisan je samo u smislu finansiranja, kada se radi o državnim univerzitetima i fakultetima. Ali baš ta autonomija je negde od 80-ih godina pa do danas proizvela velike probleme na univerzitetu u smislu nepotizma. Nisam ja protiv autonomije u ovim oblastima koje sam naveo, ali autonomija u odabiru saradnika, asistenata, u izboru u zvanje dovela je do toga da danas na fakultetima i univerzitetima u Srbiji, a posebno državnim, jer se tamo najbolje plaća, odnosno plate su najbolje, a ne radi se puno, imamo uglavnom decu profesora. Znači, nedostatak svesti kod ljudi, nedostatak savesti kod ljudi napravio je problem, a oni su imali čitavu ili potpunu autonomiju u toj oblasti.Ja se sada bojim šta bi se desilo kada bi sudijama dozvolili da sami sebe biraju i sami sebe potvrđuju. Možda bi zapali u istu ili goru situaciju od one u kojoj smo došli sa univerzitetom. Naravno da najveći broj Naravno da najveći broj sudija, ja sam duboko ubeđen, pošteno radi svoj posao. Uostalom, postoje i mehanizmi kontrole, znam da postoje komisije koje vrednuju rad sudija i sudova, da se kvalitet njihovog rada kvantifikuje na osnovu nekih merila, na osnovu broja potvrđenih presuda na višim sudskim instancama. Znači, postoji ocena kvaliteta rada sudija koja je vrlo merljiva i koja služi za neke dalje izbore, odnosno njima služi u karijeri.Međutim, karijeri.Međutim, u nekim situacijama koje jesu problematične i gde postoje određene dileme i nismo baš sigurni koliko je neko radio pošteno svoj posao i da li postoje koruptivne veze sa određenim kriminalnim ili nekim drugim krugovima. Možda ne bi bilo loše da Visoki savet sudstva uvede ili se za potrebe Visokog saveta sudstva u smislu donošenja bliže ocene o nekome ili bližeg rešenja o nečijem izboru uvede i poligraf. U tu spravicu ja imam izuzetno veliko poverenje i smatram da je treba koristiti. Naravno da rezultati izlaska na poligraf, odnosno detektora laži ne treba da budu uvek javno poznati, svima poznati, ali treba ju da budu poznati onome ko o nečemu odlučuje ili ko se opredeljuje.Kad opredeljuje.Kad je u pitanju poligraf koga sam maločas spomenuo, ja sam prosto iznenađen da su neke javne ličnosti, odnosno ljudi koji obavljaju javne funkcije ovih dana odbili da izađu na poligraf, po pitanju po pitanju događaja o kojima svi čitamo i slušamo ovih dana, to je obračun sa mafijom i obračun sa visokim kriminalom. Oduvek sam smatrao da neko ko se bavi javnim poslom ili vrši javnu funkciju mora uvek da bude spreman da se podvrgne poligrafskom testiranju.To je zaista bio moj stav oduvek, a bio je i 2017. godine kada su meni lično upalili automobil u Nišu ispred kuće. Naravno, oni koji su to naručili i oni koji su to izveli su kasnije to spinovali da sam ja to sam sebi uradio kako bih sebe političkih promovisao i od sebe napravio političku žrtvu. neke štete koju ste pretrpeli i pretnji vi sad imate i optužbu da ste to sami sebi uradili. Zato sam zatražio poligraf i na taj poligraf sam išao ja i moji najbliži saradnici. Neke je policija prihvatila da ispita, za druge je bilo potpuno suvišno. Naravno, svi smo prošli, ali problem je što oni na koje se posumnja da stoji iza toga nisu hteli da izađu na poligraf i ništa se nije desilo. Neki su čak i dobili dobra radna mesta, itd.Zato, smatram da ovaj stav koji sam čuo juče u medijima, koji potpuno podržavam, da svako ko se bavi javnim poslom mora da ode na poligraf po određenim pitanjima. Naravno, ne treba niko nikog da ispituje za čitav život, jer onda pitanja i odgovori mogu da budu dvosmisleni i mogu da daju potpuno pogrešan zaključak, ali za određeno krivično delo ili određenu materiju tačno određena, definisana pitanja koja su nedvosmislena, na to mora da bude spreman svako ko se bavi javnim poslom, pogotovo neki koji su drmali ovom državom i bili na izuzetno visokim političkim funkcijama.Tako da, da, usput sam hteo da prokomentarišem i to što se dešava ovih dana i što je vrlo aktuelno. Imam utisak da možda veći problem od sudstva jeste tužilaštvo, koje nije nezavisno, ono je samostalno, ali vrlo često tužilaštvo ima izgovor, dobar izgovor da prebacuje deo svoje odgovornosti na policiju, a policija deo svoje odgovornosti na tužilaštvo. Kad se sednete da popijete kafu sa jednima ili drugima jedni vam se žale na druge. Tužilaštvo prebacuje odgovornost na policiju, policija na njih. Ko je tu kriv ja ne znam, ali se vrlo često dešava da određeni predmeti tako čekaju po fiokama dok im prođu određeni rokovi ili čak čak i ne odu na sud. Znači, jednostavno tu se negde završi cela priča u tužilačkim fiokama.To je uglavnom ukratko ono što sam hteo da kažem na ovu temu. Svima onima za koje ćemo da glasamo, ja se nadam, jer su predloženi i verovatno nema nekih primedbi od strane kolega na pojedine kandidate, želim uspeh u budućem radu. Zahvaljujem. Zahvaljujem narodnom poslaniku Banđuru.Dame i gospodo, sada u skladu sa Poslovnikom određujem pauzu.Nastavljamo sa radom u 15,00 časova.Prvo naredno izlaganje je narodni poslanik gospodin Komlenski.(Posle